Будь ласка, прошу всіх приготуватись до реєстрації. Шановні колеги, прошу зареєструватись.

У Івана Івановича Мельничука. Привітаємо пана Івана. (Оплески) Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту у середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, заяв, повідомлень. Наголошую, сьогодні виступи від народних депутатів, не від фракцій, тому прошу приготуватись на запис. І прошу провести запис на виступ. Будь ласка, колеги.

Передаю слово народному депутату от "Оппозиционного блока" Бехтеевой госпоже. Бахтеєва, включіть мікрофон.

не закупается медицинское оборудование, лекарства, вакцины, расходные материалы. Руководство МОЗ несет прямую ответственность за развал отрасли и за сегодняшнюю катастрофу здравоохранения. Возможно, исполняющая обязанности министра сегодня мысленно продолжает жить еще в Америке, откуда она недавно приехала. Что это за эксперимент

Дякую, шановна пані Тетяна. Будь ласка, до слова запрошується позафракційний народний депутат пан Купрій. Просимо вас. 10:10:46 КУПРІЙ В.М. Шановні колеги, хотів сьогодні підняти питання корупції в земельній сфері, корупції в такій значній інституції, як Держгеокадастр Міністерства агрополітики. Декілька років тому, після Революції Гідності, на цю посаду був призначений такий працівник, як Максим Мартинюк, це права рука Володимира Гройсмана. Минулого року він був просунутий на посаді, і, замість керівництва геокадастру, він став першим заступником міністра агрополітики. Незважаючи на голосні і гучні заяви Володимира Гройсмана, що він нам покаже, як керувати державою, цей його ставленик вже довів, що жодних змін в ситуації не буде. Прийшовши на посаду, він змушував керівників регіональних відділень геокадастру поновлювати корупційні схеми, надавати землю ділкам всяким за непрозорими умовами, забираючи у воїнів АТО. У нас є чіткі докази того, що керівник Волинського управління геокадастру Василь Василенко надавав десятки гектарів землі, порушуючи діюче законодавство, і однозначно це було схвалено керівником Максимом Мартинюком. Існує маса рішень судів, які визнавали протиправними дії цього керманича на Волині, проте Максим Мартинюк не вчиняв жодних дій. Замість цього він отримав індульгенцію звільнити будь-яку особу, яка призначена на посади в геокадастрі. Яким чином він це робить: він бере від них заяви про звільнення без вказівки дати, на звільнення за власним бажанням; потім наступає час, коли керівник відмовився входити в корупційні схеми, не поділився, можливо, я не знаю, став не до вподоби, він витягує з шафи цю заяву, ставить на ній штамп, що вона прийнята сьогоднішнього дня, і людей масово звільняють. минулого року влітку в Дніпропетровській області за один день на одній з нарад було звільнено 10 керівників регіональних геокадастру. Після цього ці люди звернулися до суду, поновилися, отримали виконавче провадження, пред'явили його цьому Мартинюку, але в порушення вимог Кримінального кодексу, начебто це вчинено з метою злочину, він цього не робить. Я звертаюся зараз до керівництва Нацполіції, до Володимира Гройсмана написав заяву, для того щоб він зробив службову перевірку і забезпечив виконання вимог закону, поважав державну службу. А такі люди мають бути звільнені з своєї посади. Дякую. Дякую вам, шановний колего. Колеги, виступають наші з вами колеги депутати. Дуже важко говорити з трибуни, коли такий лемент в залі. Будь ласка, давайте шанувати один одного і дати можливість і чути, і виступати в більш такій спокійній атмосфері. Народний депутат Кіссе передає колезі своєму Гуляєву слово. Будь ласка, пане Гуляєв.

Дякуємо за виступ. До слова запрошується народний депутат від "Опозиційного блоку". Я так розумію, Юрій Павленко Дунаєву передає слово. Будь ласка, пане Дунаєв. Уважаемый народ Украины, уважаемые коллеги! Более двух лет народ Украины приучает жить надеждой на скорое улучшение его благосостояния.

Нам необходимо мирное решение конфликта на Донбассе. И только "нормандский формат" может привести к реализации мирного плана. Жители Донбасса обращаются к международному сообществу, к ОБСЕ, ООН, представителям "нормандской четверки" и к политическим силам решить конфликт только мирным путем.

він передає слово своєму колезі шановному Володимиру Михайловичу Литвину. Будь ласка, пане Володимир. 10:19:18 ЛИТВИН В.М. Володимир Литвин, Житомирщина, Народна Партія. Шановні народні депутати, шановні колеги! Серед листів і звернень, які, скажімо, отримав безпосередньо на окрузі і через пошту за останній тиждень, а це більше ніж п'ять десятків, сповідь пенсіонера, який так і написав: "Сповідь пенсіонера із Чернівецької області". 78 років людині, 44 роки трудового стажу і тисячу 572 гривні пенсія, 850 гривень з урахуванням субсидії – це комунальні послуги. І він запитує в кінці своєї сповіді, свого листа: "Навіщо я дожив до цього часу!?" І такі слова можуть сьогодні сказати мільйони пенсіонерів, які фактично кинуті напризволяще. Разом з тим, ми з вами поговорили тут про непідйомні комунальні тарифи, забули і виголошуємо патріотичні гасла, вважаючи, що люди будуть терпіти оцю нашу політичну політичну риторику, якою ми прикриваємо, по суті, свою безвідповідальність. Наступна проблема. Тут у цій сесійній залі, шановні колеги, ви прийняли рішення, згідно з яким комунальні послуги і оплата допоміжного технічного персоналу у системі освіти і закладах охорони здоров'я перекладено на місцевий бюджет. Да, є райони, які можуть витримати це навантаження, але є депресивні райони, а ми дотації, вирівнювання не передбачували. Що зараз роблять на місцях? Почали знову закривати заклади охорони здоров'я і школи. Уявіть собі, Пулинський район, село Курне, майже 100 учнів – прийняли рішення закрить, щоб не закривати три інших школи і не було збурення людей. Як ставитись до такої політики простим громадянам. Словами про війну, я думаю, ми вже їх пройняти не можемо. Тому я переконаний, що ми повинні прийняти рішення і виконати вимогу Конституції. закон делегує повноваження місцевим органам влади, то одночасно і з фінансовим ресурсом. І таких проблем безліч. Я не кажу про охорону здоров'я. Населення просто вимирає. Транспортних сполучень для того, щоб дістатися лікарні, немає. Натомість зараз придумані госпітальні округи, які абсолютно не враховують можливості і потреби на місцях дістати людям елементарну медичну допомогу. Я вважаю, що ці та інші питання повинні стати предметом нашої уваги і наших принципових відповідальних рішень. Інакше, я повинен сказати, що така Верховна Рада нікому не потрібна. Слинити одні і ті ж теми, які тут чути кожен день, змагатися у патріотизмі і нічого не робити – це абсолютно безвідповідальна позиція. Дякую. Дякуємо, шановний колего. Будь ласка, до слова запрошується представник "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов. А, він передає слово колезі Вілкулу. Будь ласка, пане Вілкул.

И это не популизм, это абсолютно реалистично. С 2010 по 2014 год тарифы не повышались ни на одну копейку, это достигалось путем энергосбережения и путем компенсации разницы в тарифах. Для того, чтобы снизить тарифы коммунальные в два раза, необходимо 20 миллиардов

При этом мы указывали при принятии бюджета, что в закон заложено всего 49,6 миллиардов на субсидии при минимально необходимых 102 миллиардов. Мы говорили, что либо прекратят выплачивать субсидии, либо резко сократится категория тем, кому эти субсидии выплачиваются.

15 секунд, будь ласка.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до громадян України, які зараз мають можливість чи дивитися, чи слухати засідання парламенту. За нашою інформацію, влада підготувала до підписання проект меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який ближчим часом має підписати Президент, голова уряду, голова Національного банку і міністр фінансів. У цьому новому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, по якому наша країна повинна отримати черговий транш кредиту в мільярд доларів, виставляються абсолютно драконівські умову взамін на отримання цього кредиту. Зокрема, в меморандумі передбачено: продаж земель сільськогосподарського призначення, підвищення пенсійного віку для

Крім того, продовження підвищення тарифів, обмеження інших соціальних пільг, консервація фактично України як сировинного придатку, як "бананової республіки". Я категорично і наша політична сила, Радикальна партія, ми наполягаємо на тому, що подібні документи влада не має права підписувати таємно він народу. Ні Президент, ні Прем'єр-міністр, ні будь-який інший посадовець не можуть вирішувати долю українців, не порадившись із самими українцями, які їх привели Тому вимоги нашої команди такі до Президента і уряду. Негайно публічно, за участю лідерів фракції парламенту, політичних сил обговорити проект меморандуму, готовий до підписання. Бо потім на виконання цього меморандуму уряд буде вносити законопроекти до Верховної Ради і про продаж землі, і про підвищення пенсійного віку. Тому ми вважаємо, що подібне питання має бути публічно обговорено за участю лідерів політичних сил, за участю громадськості, за участю преси. І наступна наша пропозиція. Ми вважаємо, що питання підвищення пенсійного віку і питання продажу землі це питання майбутнього українських громадян, і української держави. Ми пропонуємо ці два питання винести на

у створення умов для економічного зростання через підтримку національного виробника. Ми закликаємо українців до цього обговорення нашого стратегічного плану подолання бідності в Україні, українці заслуговують на роботу і достойне життя. Дякуємо, пане Олеже. До слова запрошується представник фракції "Блок Петра Порошенка" Іван Рибак. Будь ласка, пане Іване. Іван Рибак, Чернівецька область, 202 виборчий округ. Хотів би сьогодні підняти питання проблем, з якими стикаються території України, на яких розташовані гірські населені пункти. Насправді дуже серйозна проблема з тим, що сьогодні багато хто у Міністерстві охорони здоров'я, в Міністерстві освіти і в інших міністерствах не розуміє на які випробування штовхає людей, які проживають в Чернівецькій області, Івано-Франківській і Закарпатській чи Львівській. Насправді бездумна політика щодо створення госпітальних округів в цих регіонах призведе в перспективі до того, що ми не будемо говорити про якісне надання послуг з охорони здоров'я мешканцям відповідних регіонів, а і взагалі ми не будемо просто говорити про надання таких послуг. Стосовно питання створення опорних шкіл, питання освіти. Адже існує Закон України "Про статус гірських населених пунктів", який забезпечує на своєму рівні надання якісної освіти дітям, які проживають на відповідних гірських територіях. Що ж ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні ситуацію, коли створюються опорні школи, коли до цих опорних шкіл з інших, різних населених пунктів необхідно доставляти дітей шкільними автобусами. Але ми маємо ще одну проблему з якою стикаються сьогодні горяни. Як до прикладу в Путильському, Вижницькому чи Сторожинецькому районі Чернівецької області абсолютна відсутність доріг, абсолютна відсутність не те, що дорожнього покриття між карпатськими селами, а абсолютна їх відсутність. Ми повинні сьогодні клопотати перед Кабінетом Міністрів, аби додатково кошти були виділені саме на сільські дороги, щоб запрацювала програма, яка була створена в 2008 році Кабінетом Міністрів. Але, на жаль, ми сьогодні маємо просто нульову стрічку в бюджеті саме на питання сільських доріг. Окремим питання хотів би сказати про створення об'єднаних громад в Чернівецькій області. Ми стикнулися з тим, що багато сільських сьогоднішніх та селищних голів не бажають створювати об'єднані громади, не хочуть підтримувати ту реформу децентралізації над якою сьогодні працює Президент, уряд і парламент. Я хочу подякувати тим сільських селищним головам Вижниччини і Сторожинеччини, які об'єднались і вже роблять вже перші кроки щодо забезпечення громад, спроможних громад, і ці громади дадуть можливість розвиватись відповідно цим населеним пунктам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний колега. Будь ласка, до слова запрошується представник "Партії "Відродження", пан Кулініч. Просимо вас до слова. Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановні колеги, шановні виборці! Минулого тижня я працював на окрузі, спілкувався з людьми і отримав багато скарг на предмет системи охорони здоров'я у нашій державі. Уряд анонсував реформу створення госпітальних округів. Ідея створити в кожній області лікарні інтенсивного лікування може і логічна. Наприклад, у Полтавській області планується створити чотири госпітальних округи, один з яких у місті Миргород, це є центр мого виборчого округу. Може логічно, що тяжкохворому не треба буде їхати до обласного центру, а він зможе отримати допомогу медичну значно ближче. Але, враховуючи якість доріг, то я думаю, що тут треба ще дуже багато працювати в цьому напрямку. На мою думку, спочатку треба було привести у порядок первинну ланку це ФАПи, амбулаторії, районні лікарні, які знаходяться дуже зачасту в абсолютно жахливому стані, а потім рухатися з госпітальними округами. Я постійно спілкуюся з медичними працівниками на окрузі, у більшості амбулаторій, ФАПах районних лікарень обладнання або застаріле, або воно просто відсутнє те, яке необхідне там бути. Наприклад, робочі місця стоматологів використовуються по 40 років. Технічний стан багатьох лікарень не витримує жодної критики: проблема із дахами, вони просто течуть, проблеми з гарячою водою, проблеми із каналізацією. Наприклад, в операційному блоці Диканської районної лікарні, як мені сказали, вікна на зиму заклеїли тому, щоб було тепло, а влітку їх ніхто не відклеює, тому що система кондиціювання відсутня, і туди просто в операційний блок можуть банально залетіти мухи от, про які ми говоримо госпітальні округи. То я думаю треба оці проблеми вирішувати негайно. Більшість районних лікарень потребують серйозного ремонту. І, враховуючи технічний стан цих лікарень я дуже сумніваюся, що районні бюджети це витримають. Тут без державної субвенції не обійтися. Гостро стоїть проблема кадрів. Наприклад, зараз є проблема, що молодь не хоче їхати в сільську місцевість, не хоче навіть їхати в районні лікарні, і це притому, що влада готова забезпечити їх житлом. Наприклад, Зеньківська районна лікарня вже рік шукає молодих спеціалістів, і це притому, що районна влада готова забезпечити цих спеціалістів житлом. Оці проблеми, я думаю, треба спочатку вирішувати, а потім говорити про госпітальні округи. Я вже не говорю про жахливий стан наших доріг У нас кожна реформа починається з того, що ми шукаємо якийсь передовий досвід, а абсолютно не звертаємо увагу на ті елементарні речі, які треба зробити в нас. Тому, на мою думку, треба зразу привести в порядок первинну ланку – амбулаторії і ФАПи, відремонтувати їх, забезпечити елементарним обладнанням, кадрами, а потім розвивати ідею госпітальних округів. Тому я хочу звернутися до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та виконуючої обов'язки охорони здоров'я Уляни Супрун з пропозицією: провести окреме засідання Кабміну з питань охорони здоров'я в нашій державі. Треба зняти напругу і щоб люди... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 15 секунд. І потім – останній вже буде виступаючий. Дякую. Окреме засідання Кабміну, яке присвячене системі охорони здоров'я в нашій державі, тому що треба зняти напругу у людей і люди повинні розуміти для чого робляться ці реформи, збережуть вони роботу чи ні і чи буде ця реформа дійсно кращою і люди це відчують. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується представник "Народного фронту" народний депутат Тимошенко. Пан Тимошенко передає слово народному депутату Лапіну. Три хвилини, будь ласка, дайте, щоби зміг виступити пан Лапін. Слава Україні! Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на той факт, що сьогодні на тлі загострення ситуації на сході в нас деякі колеги починають просто-на-просто тупо піаритися, в тому числі на багатьох моментах, які дійсно є для держави дуже важливі. Я хочу звернути увагу на так звану економічну блокаду. Ви знаєте, я категорично проти торгівлі з окупантом, я категорично проти контрабанди, яка є не лише зі сторони Донецьку і Луганську, але і зі сторони Львова заходить на територію України, зі сторони Ягодина, яка заходить на територію України. Я взагалі проти будь-яких порушень в нашій державі. І тому, якщо хтось захоче мене звинуватити, що я за терористів, то я зразу кажу, я категорично проти терористів, які на сьогоднішній день підривають, в тому числі і нашу економіку. Але звертаю увагу, право регулювати будь-які процеси в державі має держава, і лише держава може гарантувати безпеку своїх громадян. Я дуже буду радий, якщо наші побратими, які так добре їздять на схід і тримають, не пропускають товари, якщо вони це заставлять і спонукають нас всіх прийняти відповідні закони. А громадським активістам залишиться лише контролювати, щоб ці закони виконувалися на території держави. Я розумію, для чого робиться потужна піар-акція. Можливо, ми хочемо відволікти увагу від сміття у Львові, можливо ми хочемо відволікти увагу від, дійсно, нагальних потреб нашої армії, але, ще раз наголошую, давайте працювати. Ви подивіться на свій броунівський рух, який зараз відбувається в наших стінах парламенту. Подивіться на кількість депутатів, які ходять чи не ходять на засідання парламенту. Я дуже закликаю: поговоріть зі своїми колегами. нас люди обрали для того, щоб ми працювали тут, в парламенті, щоб ми приймали закони і щоб контролювали, як ці закони виконуються. Слава Україні! Дякую. До слова запрошується Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Три хвилини, будь ласка. Шановні колеги, я прошу вашої уваги. Сьогодні відзначає свій день народження політв'язень Кремля Роман Сущенко. Давайте ми привітаємо його з днем народження, будь ласка, і через його родину, через його адвокатів передамо великий привіт українському журналісту, який сьогодні бореться за Україну в "Лефортово" своєю мужністю і своєю позицією. Насправді в цьому залі дуже багато людей знають Романа, тому що останні 6 років він працював власкором "Укрінформу", державної агенції в Парижі. І не було жодної події, що стосувалася би України, чи подій в Європейському Союзі, які відбувалися у Франції, які б роман не висвітлював. Очевидно, що його, так само як і інших політв'язнів Кремля, затримали за абсолютно абсолютно надуманим приводом: за звинуваченням в шпіонажі. Так само, як за надуманими приводами, за звинуваченням в тероризмі, затримали Олега Сенцова і Кольченка, його колегу, яких сьогодні утримують в Сибіру. І уявіть собі, що їх не віддають Україні під тим приводом, що начебто вони – громадяни Російської

в'язнями Кремля і якими Росія шантажує Україну і світ. Так само на окупованих територіях знаходиться 109 заручників: це цивільні, це військові, це чоловіки, це жінки. І ключ від заручників, чи вони знаходяться на окупованих територіях Донецька і Луганська, у тому числі числі Макіївській колонії, де сидять сьогодні наші хлопці військовослужбовці більше двох років і їх там утримують, що це в'язні Кремля – всі ці ключі знаходяться у Путіна. Ми з вами маємо боротися разом за звільнення кожного українця, і для цього посилювати тиск на Росію у тому числі через залучення до цієї важливої роботи дипломатичного корпусу, через координацію зусиль зі Служби безпеки України і через посилення тиску всього світу. Але я хочу звернутися зараз до колег, присутніх в цьому залі, що кожен з нас може зробити в цій ситуації, коли родини заручників залишаються в дуже непростій психологічній ситуації, а іноді і матеріальній. Ми маємо з вами підтримати родини, ми маємо особливу увагу їм приділяти, і, власне, до цього я хочу закликати. Нещодавно, наприклад, мама Валентина Виговського, так само політв'язня Кремля, побувала на побаченні вона сказала, наскільки важливим для нього отримувати листи з України. Так само мама Клиха не знає і досі, знаєте, куди там його перевозять. І наші консули героїчно борються за кожну можливість потрапити до наших заручників, тому що і тут Москва дуже часто просто блокує такий доступ. Тому своїм виступом я хочу ще раз і ще раз сказати наступне. Дорогі наші! Україна бореться за кожного: і тих, хто утримується сьогодні в тюрмах Лефортово, в колоніях в Сибіру, на окупованих територіях. Наша задача – звільнити їх. Але що ми з вами можемо зробити? Це посилювати наш тиск на Москву через залучення до цього міжнародних організацій і підтримувати родини заручників. Хлопці, тримайтеся! Ми дякуємо вам за вашу мужність, за те, що ви є справжні українці. Дякую, шановні колеги. Час для виступів від народних депутатів завершений, переходимо до питань розгляду порядку денного. Першими у нас стоять традиційні для середи ратифікації. я попрошу зараз народних депутатів зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Перша буде пропозиція, це розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу запросити депутатів в зал. Отже, першим у нас стоїть проект Закону про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (номер 0122), колеги. я за пропозицією комітету зараз поставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу займати робочі місця і приготуватись до голосування.

Отже, я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (номер 0122) 0122) за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За-159 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра юстиції Петухова Сергія Ігоровича. Будь ласка, Сергій Ігорович.

Доброго дня, шановні народні депутати. Організація Євроюст є створеною рішення Ради ЄС в 2002 році і її основним завданням є налагодження співпраці між державами ЄС та державами третіми у досудовому розслідуванні найбільш важливих транскордонних злочинів, таких як боротьба з тероризмом, обіг наркотиків, торгівля людьми, кіберзлочинність та інші важливі злочини. Євроюст має повноваження укладати угоди з третіми державами, з якими співпраця є найбільш інтенсивною. І такі угоди є вже укладеними з США, Швейцарією, Норвегією, Чорногорією, Молдовою. Угода з Україною була підписана Генеральним прокурором України Юрієм Луценком у червні минулого року і сьогодні винесена на ратифікацію Верховної Ради. Ця угода необхідна Україні, тому що вже зараз Генеральна прокуратура активно співпрацює з Євроюстом. Протягом 14-16 років Генеральна прокуратура брала участь більш ніж в 16 координаційних засіданнях Євроюсту. Зокрема за сприяння цієї організації була створена спільна слідча група, яка займається розслідуванням збиття малайзійського "Боїнгу MH17" в небі над Україною. Відповідно вже зараз іде співпраця з Євроюстом, а ратифікації цієї угоди дозволить її інституціоналізувати, тому що Україна отримає можливість направити свого представника в Гаагу, місце постійного перебування організації, де утворена колегія прокурорів, які представляють свою країну і допомагають обміну інформації, виконання запитів про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах між країнами, які є або членами Євроюсту, або уклали угоду. Відповідно ратифікація цієї угоди дозволить набагато більш тісно… Дайте завершити, 30 секунд, будь ласка. ПЕТУХОВ С.І. Ратифікація цієї угоди дозволить інтенсифікувати співпрацю з ЄС у розслідуванні найбільш важливих міжнародних транскордонних злочинів. Дякую за увагу. Дякуємо. Зараз надається слово для співдоповіді заступнику голови Комітету з питань європейської інтеграції Марії Іоновій. Будь ласка, пані Марія. Шановний пане голово, шановні народні депутати! Як тільки що зазначив представник уряду, законопроект має на меті виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції шляхом ратифікації. Угода у свою чергу має посилити значно національний інструментарій боротьби саме з тяжкими злочинами. Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні, розглянувши законопроект 0122 по суті, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. Водночас привернути увагу суб'єкта права законодавчої ініціативи до недоліків, передусім у супровідних документах. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України також висловило низку зауважень, як до самого законопроекту, так і супровідних документів, які знайшли своє підтвердження у процесі його попереднього опрацювання комітетом. Більшість з них було усунуто після отримання комітетом на його запит додаткової інформації. Попри це залишаються серйозні сумніви щодо коректності окремих термінів україномовної редакції угоди, що ратифікується. Тобто я звертаю увагу на те, що є, дійсно, проблематика саме з термінологією. Принагідно хотіла б зазначити, що останнім часом пояснювальні записки саме до ратифікаційних законопроектів мають радше характер формальних трафаретних додатків до законопроекту, ніж дають пояснення відповіді на суттєві законодавчі питання. Ми би просили зацікавлених суб'єктів права законодавчої ініціативи надалі приділити цьому питанню більше уваги. Щодо законопроекту 0122, ми просимо Верховну Раду прийняти його за основу і в цілому. Просимо підтримати. Дякую за увагу.

Колеги, це останні виступ. Я прошу усіх заходити в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. 10:50:26 МОСІЙЧУК І.В. Шановні колеги! Шановний український народе! Звичайно, фракція Радикальної партії підтримає Але хотілось б зараз звернути увагу українського парламенту і українського народу на той шлях так званої євроінтеграції, яку проводять деякі чиновники нашого Міністерства юстиції. Спочатку юное дарование, яке тут представляло постанову, яку ми зараз будемо приймати, пропонувало завести в Україну мігрантів, щоб нам дали безвізовий режим. Інший заступник міністра юстиції Павло Мороз, який відповідає за питання державної реєстрації і очолює комісію, яка покликана боротися з рейдерством, насправді очолює банду рейдерів в нашій країні. Тому, що за рішенням цієї комісії переписується право власності без рішення суду, без розгляду і без нічого. Як і чому це відбувається, рано чи пізно він буде звітувати перед судом. Але про яку ж євроінтеграцію може йти мова, коли в країні немає такого поняття, як право власності, коли в кіровоградських фермерів відбирають майно, коли на Полтавщині переписують майно рішенням комісії, на Київщині Тому фракція Радикальної партії вважає, що дана комісія має бути ліквідована, так як вона приносить шкоду українській нації і державі. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх народних депутатів зайти в зал і зайняти свої робочі місця.

Колеги, готові до прийняття рішення? Будь ласка, прошу, заходимо в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки… Проект Проект Закону про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (№ 0122) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, це наші міжнародні зобов'язання. Будь ласка, голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Запросіть депутатів в зал, Колеги, це закон, і ми маємо поставити на повернення. Немає жодних політичних дискусій щодо цього закону, усі фракції парламенту крім "Опозиційного блоку" підтримують. Я прошу сконцентруватись, зараз я поставлю пропозицію повернутись, будь ласка, займаємо робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про ратифікацію 0122. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Секундочку. Готові? Голосуємо, колеги, повернення до ратифікації, підтримуємо. Прошу голосувати, голосуємо.

про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (0122) за основу і в цілому. Колеги, голосуємо за основу і в цілому, голосуємо.

Наступний проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі (0126). Прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою, прошу підтримати.

Іван Степанович, будь ласка. Шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати України! Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі, вчиненої 5 серпня 2016 року. Прийняття проекту акту створить правові підстави для здійснення українсько-індонезійського співробітництва у сфері оборони. Напрями співробітництва за цією угодою можуть включати обмін візитами, в тому числі від Збройних Сил України, розвиток військово-технічного співробітництва, співробітництва в галузі оборонної промисловості та логістики, обмін інформацією з оборонних та військових питань, розвиток військової освіти та підготовка персоналу, інші напрями співробітництва за взаємною згодою сторін. З метою виконання цієї угоди оперативні, адміністративні та технічні питання визначаються окремими письмовими домовленостями укладеними обома сторонами. Державними органами уповноваженими за виконання угоди є Міністерство оборони сторін. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний колега. І, будь ласка, до слова запрошується голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко, Доброго дня, шановні українці, головуюча! Комітет у закордонних справах на своєму засіданні 18 січня 2017 року розглянув внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабміном України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі. І ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий проект та ратифікувати Угоду. Для нас ця Угода важлива, оскільки вона зможе підсилити двостороннє співробітництво між державами в оборонній галузі. Вона також допоможе здійснити обмін інформацією з оборонних та військових питань. Також сторони можуть здійснювати співробітництво в таких сферах як закупівля озброєння та військової продукції в рамках спільних проектів і виробництва. Постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт і модернізація озброєння військової техніки та надання інших послуг у військово-технічній сфері. Обмін досвідом та інформацією. Тому прийняття цього Закону про ратифікацію вказаної Угоди дозволить нам поглибити нашу співпрацю з Індонезією і це один із важливих напрямків зважаючи на візити, які були в минулому розі, зокрема в Індонезію і в Малайзію. Також прошу підтримати рішення Комітету у закордонних справах ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Гопко. Шановні колеги, зараз ми з вами маємо можливість обговорити цей закон і я прошу записатися від фракцій: два – за, два – проти, будь ласка.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії, безумовно, підтримає Угоду з Індонезією про співпрацю в оборонній сфері. Здавалось би, тепла Індонезія далеко від України, але в питаннях безпеки у нинішньому глобальному світі це немає таких понять "далеко" чи "близько". Є одне поняття: або наш союзник і друг, чи щонайменш не ворог, або ворог, агресор і окупант. І тому ми вітаємо зусилля на поглиблення співпраці в оборонній сфері. Це, по-перше, дасть можливість реалізовувати нашу продукцію оборонного замовлення. Але мене не менше хвилює, а набагато більше хвилює питання, це забезпечення наших військових: технікою, обладнанням, засобами захисту. І тому, коли я чую, отут деякі колеги-фарисеї виходять сюди на трибуну і дякують солдатам, які захищають Авдіївку, ви їм не дякуйте, ви їм гроші дайте на зарплату, на танки, на зброю, на бліндажі, на обладнання і на харчування. Ото буде ваша найкраща дяка. А то за фінансування армії не голосують підіграючи Путіну, "троянські коні московські" разом із "московськими зозулями", а потім виходять дякують нашим військовим. Тому завдання наше – максимально мати союзників, підтягувати їх до себе по всьому світу. А то вчора дитячий садок тут розвели на трибуні – бойкот Німеччині. Ви в пісочниці, це дипломатія така бойкотна? Давайте Польщі бойкот за Бандеру, Німеччині – за інтерв'ю, Сполученим Штатам – за те, що візу в Ляшка забрали. З ким ми завтра залишимося? Де ми союзників наберемо? Путін тільки аплодуватиме. Тому треба не бойкот, а співпраця з нашими союзниками! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Олеже. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник. Доброго ранку, шановні колеги! Дійсно ратифікація таких системних угод важлива для України. Ми напрацьовуємо коло наших союзників, який буде боротися проти окупанта Російської Федерації спільно з нами. Хочу нагадати, що Індонезія постраждала від Російської агресії, МН-117 літак був збитий російським "Буком", російським екіпажем з території, яку російські війська окупували. Що стосується загалом співпраці з Індонезією, вона триває і буде розвиватися. Українські оборонні підприємства постачають військову техніку, це важливий потік валютних коштів в Україну. Але, менше з тим, я все ж таки хотів би продовжити ту думку, яку попередній колега висловлював. Дійсно парламенту треба працювати більш ефективно сьогодні. Хочу нагадати, що вчора ми не змоглися, на жаль, з вами затвердити навіть порядок денний сесії сесії Верховної Ради восьмого скликання. Ми не змогли навіть затвердити порядок денний роботи на цей пленарний тиждень. Ми змушені вчора були розглядати питання, які стосуються встановлення капканів в лісах чи штрафи за сміття в лісі. Я перепрошую, це не парламент воюючої країни, знаєте, досі захищати наших солдатів, стоячи тут біля трибуни, роблячи різні заклики, не зрозуміло про що, коли ми не проголосували, наприклад, спецконфіскацію, коли ми не забрали гроші Януковича, які потрібні сьогодні українській армії. Ви знаєте, багато з тих, хто стає біля трибуни системно валили ці проекти, якими мали би фінансувати українську армію. Дуже прикро, що окремі фракції, які вчора стояли біля трибуни не підтримали військовий бюджет ні в 2016 році, ні в 2015 році. Отака в нас, на жаль, ганебна ситуація, це театр абсурду. Давайте його закінчувати, давайте дійсно дієво підтримувати Украйну, дієво підтримувати отой єдиний інститут, який сьогодні стримує російську навалу на Україну. Я перепрошую, знаєте в окопах сидять не дуже стурбовані дипломати європейські чи Сполучених Штатів Америки, там сидять наші хлопці і вони потребують нашої Потребують підтримки оборонні підприємства, які стояли півроку в минулому, в 2016 році, за відсутності фінансування. Це відповідальність українського… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Іване. Будь ласка, пан Мельничук від "Волі народу". З місця буде виступати. Ввімкніть мікрофон. Група "Воля народу", Сергій Мельничук. Група, звісно, буде підтримувати дану ініціативу, і співробітництво між нашими партнерами обов'язково потрібне. Але хочу звернути увагу на те, що в Кабінеті Міністрів, а саме в Міністерстві оборони, оборони, очолює людина, яка не має бути там. Це міністр оборони, міліціонер, який фактично гробить українську армію. Генеральний штаб очолює "Вітя-катафалк", на якому кров наших побратимів. "Укроборонпром", і Комітет оборонний, і їхні зв'язки очолює корупціонер, який стріляв людині в ногу і зараз намагається уйти від відповідальності. І це все замовчується. Нас, депутатів, намагаються звинуватити в тому, що ми не голосуємо за спецконфіскацію, а міністр оборони 1 мільярд 200 – невиконання за минулий рік. Під боком ось, під Верховною Радою, стоять об'єкти Януковича. Чому ви їх не конфіскували, не продали? Чому не повернули їх в державну власність? А пара з вуст! Дивіться під носом, там все є! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу звернутись і до пана Сергія, і до всіх присутніх в залі. Сьогодні наша армія на передовій захищає Україну від російського агресора. І Авдіївка продемонструвала високий рівень організованості і дисципліни. Я вважаю неприйнятним, щоб ми в залі Верховної Ради говорили такі висловлювання про міністра оборони і про інше вище керівництво нашої армії. Це удар в спину українській армії, інакше я цього трактувати не можу. Не дам я репліки, тому що я прізвище ваше не називав. Це, знаєте, як колись, в 18-ому році зсередини нашу армію розбалансовували, потім було необхідно знімати з передової українські підрозділи Коновальця, курені Слобожанщини, щоб не дати можливість розбалансувати українську армію. Ще раз говорю, вважаю неприйнятним, і не дозволю в тому залі вище керівництво армії, яке сьогодні захищає Україну від російського агресора, зневажати і говорити такими словами. І я думаю, зал мене підтримує. Підтримує зал Дякую. Переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця для прийняття рішення. Переходимо до прийняття рішення, колеги. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (0122). Прошу всіх….

проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі (№ 0126) за пропозицією комітету в цілому. Ратифікація про співробітництво в оборонній галузі. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

Ратифікація прийнята. Закон прийнятий. Рішення прийняте. Дякую, колеги. Колеги, наступне питання про ратифікацію комітет просить перенести. І ми переходимо до блоку питань, це проекти постанов про проведення парламентських слухань. У нас є цілий пакет цих постанов. На сьогодні не заплановано жодних парламентських слухань і нам важливо, щоб ми змогли їх проголосувати, щоб комітети могли готувати парламентські слухання. Різні комітети, незалежно від фракцій, незалежно від політичних вподобань, ми маємо підтримати ці постанови, щоб комітети могли готувати парламентські слухання. Це цілий блок питань, якщо я не помиляюсь, 10 питань. Я прошу інтенсивно і динамічно ці питання розглянути. Вони, як правило, не викликають дискусій, але повинно бути рішення Верховної Ради України. Отже, перший. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи" (№5710). Це є Комітет соціальної політики. Колеги, прошу першим голосуванням підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, голосуємо.

За-184 Рішення прийняте. Від Комітету соціальної політики доповідати буде… Драюк буде доповідати від комітету.

Шановний Голово, шановні колеги! Останнім часом з різних джерел, як від уряду України, так і міжнародних організацій, звучать досить суперечливі заяви про можливі зміни в порядку пенсійного забезпечення громадян. На жаль, така невизначеність викликає незадоволення та занепокоєність громадян. При цьому слід зазначити, що пенсія є єдиним джерелом доходів для непрацюючих пенсіонерів. Від так від фінансової можливості пенсійної системи безпосередньо залежить добробут майже 12 мільйонів осіб, тобто кожного четвертого громадянина України. Діюча система пенсійна, на жаль, не забезпечує реалізацію права громадян на достойну пенсію та має низку проблем. А саме: низький рівень пенсій, пенсія в мінімальному розмірі 1 тисяча 247 гривень, одержують майже кожен дев'ятий пенсіонер, відсутність осучаснення розмірів раніше призначених пенсій, значний розрив між розмірами пенсій, призначених у різні роки. Середній розмір пенсій на 1 січня 9 року становив 898 гривень, а на січень 16 року – 1 тисяча 866 гривень на місяць, що майже вдвічі більше. Третій рік поспіль обмежується виплата пенсій працюючим пенсіонерам. За 2 роки суттєво змінено умови пенсійного забезпечення та позбавлено громадян державних гарантій, що надавали їм на початку їх трудової діяльності. Змінено механізм пенсій, призначення пенсій з визначеного законом на встановлений урядом. Незбалансований бюджет Пенсійного фонду: у 17 році з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду виділено майже 142 мільярди гривень. Але головне – це зруйновано принцип побудови системи пенсійного страхування, ключовий з яких – залежність розміру пенсій від страхового стажу і внесків. Тому з метою формування державної пенсійної стратегії, визначення шляхів розбудови пенсійної системи нагальним є проведення обговорення питань її реформування на найвищому державному рівні. З цією метою народними депутатами України, членами комітету і був внесений проект Постанови Верховна Рада України про проведення 7 червня 17 року… 30 секунд, дайте завершити. ДРАЮК С.Є. …пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи. Комітет підтримує таку законодавчу ініціативу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Юзькова Тетяна передає слово Ляшку Олегу Валерійовичу. парламентські слухання, як пенсіонерам виплачувати пенсії. А ви подумали, а скільки пенсіонерів не доживе до ваших парламентських слухань? Тому що на свою копійчану пенсію вони не можуть купити ліки, заплатити за комуналку, купити кусок хліба і до хліба хоча б кусок масла. Тому треба не парламентські слухання проводити, а треба негайно вносити до парламенту законопроект про радикальне підвищення пенсій для українців. У першу чергу йдеться про пенсіонерів, яких півмільйона півмільйона в Україні, які отримують пенсію менше тисячі гривень, так звана соціальна пенсія 947 гривень. Вона була призначена людям, тому що в людей немає достатнього страхового стажу для нарахування трудової пенсії. Але це не тому, що ці люди не працювали, а тому що вони працювали без оформлення, на базарі, самозайняті, у підсобному господарстві і отримували зарплату в конвертах, і в наслідок цього, як у Крилова, лето красное пропела, оглянуться не успела, а пенсія вже позаду, і в наслідок цього отримують мінімальну пенсію. Ми зареєстрували з колегами по фракції Радикальної партії законопроект про підвищення цих пенсій для людей, які її отримують менше тисячі гривень. А що говорити про пенсіонерів, які мають 40-50 років стажу і отримують півтори тисячі пенсії, це теж знущання. Бо для чого, виявляється, вони працювали, і все життя сплачували пенсійні внески. Тому вихід один: вони повинні отримувати високі зарплати і повинні отримувати ці високі достойні зарплати легально, а не в конверті. Тому всі, хто виступає проти нашої боротьби за підвищення доходів українців, ви не любите українців, ви їх ненавидите, ви хочете, щоб вони все життя жили в рабстві і бідності. Ми вам цього не дозволимо! Хочу повідомити попередньому виступаючому, що законопроект про радикальне збільшення пенсій внесено ще місяць тому Соціал-демократичною партією і лідером Сергієм Капліним,

жовчу трибуну Верховної Ради разом з профспілками досягли конкретного, реального результату, підвищили мінімальну зарплатню простим пересічним громадянам. Зараз є два нових фронти боротьби – це зниження єдиного податку для другої групи підприємців. І знову ж таки без зайвих криків, істерик і виступів на трибуні ми сьогодні більш ніж у 45 містах ініціювали через наших депутатів зменшення такого рівня єдиного податку і добилися результату. І я закликаю всі фракції Верховної Ради, всі партії звернутися до своїх депутатів місцевих рад, аби вони повторили ці подвиги Соціал-демократичної партії у боротьбі за простих підприємців і проголосували такі рішення. Це перше. Друге. Наш законопроект передбачає реальне збільшення мінімальної пенсії до 3 Прості пересічні пенсіонери, які побудували фабрики, заводи, які зберегли сільське господарство, які дали путівку багатьом сьогоднішнім політикам сюди у Верховну Раду України терплять їх по 25 років заслужили нормальну повноцінну пенсію на рівні прожиткового мінімуму. Є одне тільки питання, а де взяти гроші для підняття? Відповідь так само на поверхні. Перше. Переглянути державний бюджет і забрати у окремих корупційних фракцій право грабувати країну на пожежних машинах, а ще дізнатися звідки за 15 мільйонів гривень купують окремі лідери

"Дійшли до дна – борги і злидні. Це не війна – вожді гібридні". прийняли… не назвали війну війною. Гібридні – ті, хто здали Крим. Гібридні – ті, хто здали Донбас. Гібридні – ті, хто ложать хлопців пачками на фронті. Гібридні – ті, хто крадуть на пожежних машинах, ті хто крадуть в "Укроборонпрому". Оці гібридні вожді грабують нашу державу, наших людей і наших пенсіонерів. Про яку ми реформу говоримо? І ще ми в цьому бюджеті забили їм фінансування їхніх партійних структур? Даже "Опоблок", який там намагався сказати, що вони відмовляються від своїх грошей, вони подалі вже відмовчуються. Повністю треба перезагрузити даний парламент. Далі наш народ не витерпить, не витягне. Він звернеться до Гаазького трибуналу за знищення нації, і винуватці будуть саме ці вожді. Дякую. Дякую.

ні у Франції, ні в Німеччині, ні в США, в жодній іншій країні. Пані Наталя, моє велике прохання, велике прохання моє до вас. 11:21:23 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановний пане спікеру! Але ж я прошу тоді застосовувати цей підхід до кожного народного депутата, а не до окремих народних депутатів. Тому, якщо ми приймаємо таке рішення, то приймаємо до кожного народного депутата. Дуже вам дякую.

Жодного нема, всі – за. Але ж, на жаль, протягом останніх двох років пенсія зараз на найнижчому рівні в країні. І тому "Опозиційний блок" звертається до кожного з вас і до вас, пане спікере, з проханням терміново розглянути питання підвищення розміру пенсії. Ми наполягаємо на тому, що сьогодні, як мінімум, 3 тисячі гривень є гроші на те, щоб отримували пенсіонери, як мінімальна пенсія. І відповідний законопроект ми зареєстрували в парламенті. Тому що сьогодні є гроші на "Євробачення", сьогодні є гроші на те, щоб відремонтувати палаци в країні, сьогодні є гроші на фінансування політичних партій. Але ж, на жаль, сьогодні так і не знайшлися гроші в цьому парламенті на те, щоб забезпечити нашим пенсіонерам, хоч трішечки підвищення пенсії. Тому "Опозиційний блок" звертається і на наполягає на тому, щоб найближчим часом в парламенті був розглянутий пакет законопроектів, а я так розумію, що кожна фракція зареєструвала свій проект, та комплексно підняти пенсії нашим пенсіонерам. І ми дуже сподіваємося, що спікер парламенту забезпечить соціальні гарантії гарантії наших громадян та вирішить це питання, а український парламент з 1 березня забезпечить підвищення пенсій до 3 тисяч гривень. Дякую. Дякую. Шановні колеги, тільки я нагадаю, ми розглядаємо парламентські слухання за проханням комітету і, власне, це є темою нашої розмови. Олександра Кужель, будь ласка, одна хвилина. Шановні колеги, я думаю, що нам треба подякувати Комітету із соціальної політики за те, що вони виносять таке, дуже важливе, рішення на парламентські слухання. Чи потрібно їх проводити? Потрібно, тому що треба змінювати систему, розумінням, гаслами. І, я думаю, що тут точно нема жодної людини, яка не отримувала есемеску від своїх виборців: як можна прожити на 924 гривні. І ми, ніхто, не можемо дати відповідь на це. Гасла тут закінчуються, система є загиблою, солідарна система не може існувати в Україні, тому що ми за ці роки незалежності, на жаль, по-перше, скоротили ідеологію, фундамент солідарної системи, це кількість робочих місць. І, на жаль, ми з вами на сьогоднішній день маємо дуже серйозні питання з демографією. Я скажу неприємну річ, але за останні два роки жінки, які мали в середньому після виходу на пенсію рік життя 83 роки, чоловіки 63… Будь ласка, 30 секунд, дайте можливість завершити. КУЖЕЛЬ О.В. Чоловіки закінчують 63, як і було, а жінки 74, за два роки. Я би звернулась до Людмили Денісової з проханням зробити ці парламентські слухання не політичними виступами, а запросити вчених, запросити фахівців і дуже серйозно прийняти рішення, яким кроком нам реформувати систему і зберегти наших пенсіонерів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, обговорення завершене. Я прошу заходити в зал всіх народних депутатів і приготуватись до прийняття рішення. Колеги, я хочу ще раз нагадати, це проект Постанови про парламентські слухання, до нас звернувся комітет, як і і 10-12 інших комітетів. Це можливість, щоб ми могли спланувати на цю сесію всі парламентські слухання. В кожній із них є своя дата і відповідно розплановано на все півріччя. Тому я дуже прошу колег підтримати тут своїх колег, які є в цьому комітеті і разом проголосувати за цю постанову. Я прошу зайняти місця і приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи" (№ 5710). За пропозицією комітету підтримати проект Постанови в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

Вони готові замінити цю перерву виступом від трибуни трихвилинним. я прошу всіх залишатися на місцях, далі ми перейдемо до наступних постанов. А зараз я надаю слово для виступу Галасюку. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги! Влада в чергове намагається перетворити українців на емігрантів, а Україну – на сировинну колонію і залишити нашу країну без повітря і без лісу. У Верховній Раді зареєстрований проект Закону про відміну мораторію на експорт лісу-кругляка, який всупереч закону, всупереч Регламенту Верховної Ради, всупереч розподілу предметів відання комітетів попав не на Комітет промислової політики, а на Комітет економічної політики. Я звертаюсь до Голови Верховної Ради виправити цю прикру помилку. Скажіть, шановні колеги, шановні друзі, кому незрозуміло, що Україні треба з лісу-кругляка робити готові товари: папір, пелети, меблі, дошку все що завгодно? Бо ліс-кругляк продається за кордон по 50 доларів за куб, а готова продукція по 500-600 доларів за куб. Бо, коли ми експортуємо ліс-кругляк за кордон, тут немає роботи, тут немає зарплати, немає інвестиції, є одні борги, кредити МВФ. І ми вирізаємо нашу екологію, наше майбутнє, продаємо за безцінь за кордон! Через цю недолугу політику влади готові за ці транші продати все, що завгодно, продати людей своїх, продати ліс, завтра матір рідну продадуть. Це абсолютно неприпустимо! Слухайте, це просто наочний приклад. Бо з прийняттям мораторію, який вибрала фракція Радикальна партія разом з однодумцями в цьому залі, я вдячний всім вам за підтримку, ця галузь почала відроджуватися. відсотків в доларах США – до бюджету, в три рази зросли інвестиції ввезення деревообробного обладнання в Україну. Інвестор повірив і пішов в країну, в тому числі європейський інвестор. І сьогодні пропонують за оці чергові 30 серебряників продати цей мораторій? Та ніколи ми не маємо цього зробити. Тим більше, що цей мораторій повністю відповідає нашим умовам участі в Світовій організації торгівлі. в парламенті внесений і погоджений нашим головним Комітетом з питань промислової політики і підприємництва законопроект (5495) про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка і обмеження внутрішнього споживання деревини, це те, що нам закидав Євросоюз. Тобто ми надаємо всі козирі уряду для перемовинах по цьому питанню. І уряд замість того, щоби відстоювати через економічну дипломатію інтереси України за кордоном, створювати робочі місця, давати доходи українцям, замість того вони знаходять депутата, який згоден подати абсолютно цю ганьбу, розписують на не на той комітет і намагаються це протягнути, це антидержавницька політика. Шановні колеги, ми маємо спільно взяти це питання на контроль, не припустимо відміни мораторію на експорт ліса-кругляка. Треба створювати робочі місця в країні, з продукції робити готові готові вироби, наповнювати бюджет і платити пенсії з цього, а не за рахунок кредитів МВФ ставати банановою колонією. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми переходимо до наступної проекту постанови. Це є проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Роль України в глобальній проблемі змін клімату - виклики та нові можливості" (номер 5528), це є Комітет з питань екологічної політики. І я прошу підтримати пропозицію: розгляд цієї постанови за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Будь ласка. За-174 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань екологічної політики Єднака Остапа Володимировича. Пане Остап, будь ласка. Шановні колеги народні депутати! На ваш розгляд пропонується внесений Комітетом з питань екологічної політики проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: "Роль України в глобальній проблемі змін клімату - виклики та нові можливості" (зареєстрований 12 грудня 2016 року). Верховна Рада України стала одним з перших парламентів, що 14 липня 2016 року ратифікував Паризьку угоду, спрямовану на посилення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Принципово новим в Паризькій угоді в рамках спільної, але диференційованої відповідальності, є динамічна система зобов'язань, що полягає у виконанні очікуваних національно визначених внесків, які приймаються на добровільній основі, тобто на кожну країну покладаються зобов'язання визначити власний рівень обмеження обсягів обсягів викидів парникових газів і посильного його виконання. Також основними ланками угоди є підтримка країн, що розвиваються, стосовно запобігання змінам клімату, механізми для сприяння скороченню викидів парникових газів, фінансові механізми конвенції. В останній день переговорів в Марракеш в листопаді 2016 року 48 країн світу оголосили про готовність перейти на використання стовідсотково відновлювальних джерел енергії до середини століття. Імплементація Паризької угоди може створити відповідні умови для України і сприяти оновленню енергетики, транспорту, сільського господарства, переходу до використання новітніх технологій. Таким чином, через проведення парламентських слухань це сприятиме широкому обговоренню цієї проблематики в українському суспільстві, врегулювання проблемних екологічних питань, пов'язаних зі зміною клімату, адаптації до зміни клімату. За результатами всебічного аналізу ми можемо прийняти виважені рішення та пропозиції з зазначеного питання. Таким чином, шановні колеги, я прошу вас мобілізувати зал. Питання зміни клімату – це глобальні питання порятунку нашої планети, це проблеми техногенні. І це все ми можемо в залах даного парламенту обговорити. Прошу підтримати. Дякую. Дякую вам. Колеги, не може так бути, можна не записуватись …… обговорення, але я мушу запропонувати. Давайте максимально лаконічно. Отже, колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти.

Шановні колеги! Вважаю, що надзвичайно важливе питання, яке напряму пов'язано з здоров'ям українських громадян. з свого боку як голова профільного парламентського комітету з охорони здоров'я вважаю, що країна максимально має робити все для того, щоби створювалися ті процеси, які дозволяють і зберігати екологію, і зберігати наш оточуючий світ, нашу планету, наш єдиний дім. Тому прошу вас підтримати, підтримати дану постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я хотів би усіх закликати максимально лаконічно, можливо, брати участь в обговоренні, щоб ми встигли побільше постанов прийняти. Мосійчук Ігор Володимирович, будь ласка. 11:35:30 МОСІЙЧУК І.В. Шановні колеги! Шановний український народе! Звичайно, фракція Радикальної партії підтримає Постанову щодо проведення парламентських слухань на таку важливу екологічну тему. Але в той же час хочу допоки ми не провели ці парламентські слухання і не ухвалили відповідні рішення, звернути вашу увагу на ситуацію, яка склалася на моїй рідній Полтавщині, з отруєнням селян. А саме: в селі Лазірки Оржицького району працює незаконно збудоване підприємство по протруюванню зернових, яке належить аграрному олігарху Андрію Веревському, його агрохолдингу "Кернел". От вони, отруюючи зернові, отруюють селян. Вимерли бджоли, хворіють тварини і найголовніше – хворіють люди. до колег народних депутатів з Полтавщини, до голови обласної державної адміністрації Валерія Головка, голови обласної Полтавської ради Олександра Біленького. Давайте допоможемо людям. Не виштовхуйте людей на дороги, на залізниці, бо люди готові боротися за своє життя. І ще. Хочу звернути увагу, що в залі парламенту сидить агент Андрія Веревського, який представлений в групі єврооптимістів і який пропонує продавати українську землю. От як вони бачать майбутнє українського села – труїти селян і продавати українську землю. Ми, радикали, цього не дозволимо.

Шановні громадяни, шановні колеги. Безперечно питання є дуже важливим щодо глобальної зміни клімату і ролі України в цій проблемі. А яка ж роль України в глобальному зміні клімату? Дійсно, зараз дуже критично стоїть питання серед міжнародної спільноти щодо викидів СО2. А яку ж України відіграє роль? А Україна відіграє, на жаль, позитивну роль, а може і на щастя. Через що? Через те, що є спад виробництва, промисловість у нас лежить, відповідно ніяких викидів немає, той рівень промисловості, який був в 91-му році, в два рази менший, ніж той зараз, який зараз. То що це, досягнення чинної влади? Мабуть ні, тому що це провокує безробіття, як наслідок викликає соціальне напруження. А что касается языка, на котором необходимо выступать, у меня

я вас прошу не створювати конфліктну атмосферу там, де її немає. Є Конституція України, де визначено, що державною мовою є мова українська, єдина державна мова. Не робіть конфлікту там, де його немає, я вас прошу. ви знаєте, я, з вашого дозволу, візьму хвилину. Я ще раз попрошу, не робіть конфлікту, де його немає. Є єдина державна мова в Україні, це є мова українська. І неможливо уявити в парламенті будь-якої держави європейської, при всій повазі до всіх національних меншин, щоб у парламенті виступали іншою, аніж державною мовою. Хочете переклад? Наперед повідомляйте, будемо забезпечувати переклад вам і будемо таким чином говорити. Але я вас прошу, не провокуйте конфлікту і не провокуйте протистоянь. Я розумію, зал мене підтримує, правда ж? Я ж дуже ввічливо, без зневаги, без будь-якого приниження будь-якого депутата звернувся з проханням. Я це прохання прошу шанувати і поважати це прохання. Домовились? Дякую вам. Колеги, переходимо до прийняття рішення, будь ласка.

клімату, потеплення і всі інші проблеми. Але я хотів би наголосити увагу, що саме національні парламенти формують ту ключову базу законодавчу, яка дозволяє чи не дозволяє це робити. Вчора, на жаль, парламент провалив., всього 170 депутатів підтримали питання захисту природного фонду, природних заповідників, де пряма заборона на вирубку лісів, де пряма заборона на цільове призначення і зміну цільового призначення земель, де пряма заборона на ведення так званої промислової діяльності в природних заповідниках. Тому я звертаю вашу увагу, що можна приймати найкрасивіші заяви і декларації, а потім провалювати закони, які, до речі, підтримали всі фракції парламенту, які пройшли профільні комітети, але, на жаль, які йдуть в руслі того, щоб країну перетворювати в сировинний придаток. Дякую. Колеги, є загальна підтримка даного проекту постанови. Ми завершили обговорення. Я прошу всіх запросити в зал, прошу всіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Будь ласка, запросіть, голови фракцій, депутатів в зал.

Можемо переходити до прийняття рішення? Колеги, всі на місцях? Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Роль України в глобальній проблемі змін клімату – виклики та нові можливості" (№ 5528). Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Будь ласка, прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, можемо переходити до прийняття рішення? Давайте ще 30 секунд Рибак, поки депутати заходять. Прошу усіх запросити у зал. Будь ласка, Рибаку включіть мікрофон, 30 секунд. Шановні колеги, це абсолютно неполітичне питання, це не питання бойкоту посольств чи бойкоту країн, це питання майбутнього, що стосується навколишнього середовища в Україні. Шановні друзі, це ініціатива Комітету з питань екологічної політики. Я закликаю весь парламент підтримати абсолютно неполітичне питання і питання, яке повинно об'єднувати цей зал. Бо якщо вже такі питання не будуть об'єднувати зал, то нам уже немає, що тут робити. Дякую. Дякую. Отже, колеги… Депутати, не виходіть з залу, а, навпаки, заходіть. Все переплутали. Отже, я прошу приготуватись до прийняття рішення. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Роль України в глобальній проблемі змін клімату – виклики та нові можливості" (№ 5528). Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Прошу проголосувати.

За-203 Немає голосів. Проект постанови 5528 відхилений. Треба буде готувати нову і переходити до нової постанови. Наступний. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє". І прошу проголосувати за розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу проголосувати 5600, розгляд за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, голосуємо. 182 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну.

колеги і шановний пане головуючий, я прошу зробити контрольне голосування, тому що в залі, якщо немає достатньої кількості депутатів, щоб вистачило голосів, то я попрошу зняти це питання з голосування, воно є надважливе. Шановний пане Голово, звертаюсь до вас зробити контрольне голосування в залі і прошу зняти ці питання, якщо в залі немає достатньої кількості голосів для того, щоб просто його підтримати. Після цього буду готова розпочати мою доповідь. Ми ввійшли в розгляд законопроекту, пані Оля. Ви, будь ласка, доповідайте, я потім зроблю контрольне голосування перед завершенням доповіді. Будь ласка. 11:47:27 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, Комітет з питань охорони здоров'я ініціює проведення в березні поточного року парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє". Хочу зазначити, що зміни і реформи у системі охорони здоров'я, надання медичної допомоги європейської якості неможливе без зміни парадигми освіти. Наша освіта має стати конкурентоспроможною, має стати зрозумілою європейській спільноті, наші лікарі мають вчитися, як надавати допомогу за європейськими стандартами. Саме тому ми ініціюємо проведення разом з Міністерством освіти парламентських слухань, які дозволять на виході нам і створити Закон про університетські клініки, дати певну незалежність нашим закладам медичної освіти і створити систему контролю, а головне – їх наблизити до європейської якості. І після реформи системи медичної освіти, власне, лише через 10 років, ми зможемо отримати лікарів, які будуть мати зовсім інші знання і зможуть працювати в реальних європейських стандартах. Хочу зазначити, що в постанові пропонується розглянути дату 1 березня. Однак, у зв’язку з тим, що згідно з календарним планом роботи шостої сесії 1 березня випадає у тиждень, відведений для роботи в округах, прошу під стенограму змінити дату проведення парламентських слухань на 22-ге чи 15 березня 2017 року. Прошу вас підтримати та прийняти проект Постанови № 5600 з озвученою поправкою за основу і в цілому. Дякую.

Доброго дня! Радикальна партія Олега Ляшка безумовно буде підтримувати проведення парламентських слухань про медичну освіту в Україні. Тому що ми маємо констатувати цей факт, що медична освіта України деградує, причому деградує на всіх трьох щабелях освіти. Перше. Підготовка наших медичних сестер, наші новели щодо фінансування медичних училищ і передачі цього фінансування на місцеві бюджети призводить до того, що наші медичні училища поступово закриваються. Освіта лікарів, ми не створили ні однієї інститутської клініки в Україні, на жаль, ми не поставили наші кафедри у ту у ту ситуацію, що вони стали прохачами у комунальних закладах і це не робить добре для розвитку цих кафедр. Якщо ми кажемо про науку, ми можемо казати, що наш авангард, наші провідні клініки такі, як інститут Шалімова, інститут Амосова зараз знаходяться на межі закриття, тому що в них не вистачає фінансування. І Радикальна партія вже зареєструвала у парламенті законопроект про значне збільшене фінансування, яке дозволить покрити не тільки заробітні плати співробітникам, а ще дати медикаменти для того, люди, які звертаються за високоспеціалізованою допомогою у ці заклади, мали можливість отримати безкоштовне лікування. Тому для того, щоб ми не втратили взагалі медичну освіту, парламент треба щоб провів ці слухання і знайшов шлях до збереження медичної освіти в Україні. Очевидно, що цю тему і такі слухання необхідно підтримати. І я б просив учасників відповідних слухань акцентувати увагу на, перше, проблемі дефіциту кадрів в цілому по галузі, яка складає близько 30-40 відсотків. Друге, проблему вирішення питань диференціювання по оплаті праці. Сьогодні звичайний працівник лікарні і хірург отримують майже однакову зарплатню. Ми досягли кардинального підвищення мінімальної зарплатні, але разом з тим я просив Прем'єр-міністра і виконуючого обовязки міністра охорони здоров'я врахувати той факт, що сьогодні рівень цієї зарплатні у звичайного персоналу, у санітарки, у хірурга майже на одному рівні. У хірурга більше трішки на 100 гривень. Друга важлива складова це звичайно відсутність довгострокової стратегії розвитку галузі. Я вважаю, що така стратегія має бути сформована на рівні найближчих 10-15 років. І для цього ми повинні вирішити ключове кадрове питання – питання, пов'язане з призначенням міністра охорони здоров'я і затвердження в цілому команди, яка б спродукувала, спроектувала майбутній розвиток галузі. Наступне важливе питання – це боротьба з корупцією. На жаль, всі ті наші ініціативи, які були пов'язані з долученням міжнародних інститутів для здійснення закупівель, призвели до того, що внутрішньо-українська корупції в охороні здоров'я стала просто міжнародною. І третє, це питання фінансового забезпечення. Я вважаю, що ми мали б зробити ключовий акцент якраз на питаннях розвитку охорони здоров'я. І тільки в другу чи третю чергу стосовно інших галузей нашої галузей нашої держави. Ми повинні сьогодні знайти обов'язково кошти для такого розвитку, де ці кошти? Ці кошти, знову ж таки, в кардинальному перегляду в цілому Конституції нашої держави, треба зменшувати кількість народних депутатів України до ста і різницю у видатках направляти простим людям на забезпечення їх охорони здоров'я. Треба купувати не…

Я прошу виключити мікрофон. Колеги, я хочу наголосити, ще раз наголошу. Мені було звернення стосовно мововведення і чітко зазначено: засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. І написано: промовець може виступати іншою мовою, якщо переклад його виступу на державну мову забезпечує Апарат Верховної Ради України. Станом на зараз немає такого механізму забезпечувати. Немає механізму забезпечувати такий переклад. Колеги, ми разом порадимося, як в тих ситуаціях діяти. Будемо думати, як працювати з того приводу. Я наголошую ще раз, під час обговорення закону, ми будемо обговорювати, власне, цей закон, а ніякі інші питання. Від "Народного фронту", будь ласка, Максим Бурбак. Пане Голово, цілком підтримую вашу позицію стосовно тих народних депутатів, які хочуть виступати на іншій мові, крім державної. Хай в Думі собі виступають. По-друге, пропоную також виключати виступи юних ленінців, які тут розказують про тези за свої партії. В них достатньо ефіру на прокремлівському "Інтері", і Льовочкін з Фірташем надають час для того, щоб вони тут розказували про свої нововведення. Дякую. Колеги, я нагадую, зараз ми розглядаємо проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє". І, колеги... "Батьківщина" не виступала? Не було від "Батьківщини" виступу? Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я все ж таки хотів би в практичне русло перевести дискусію і говорити про, дійсно, медицину. Слухання, які пропонується сьогодні призначити і проголосувати, - це той майданчик, коли наші лікарі, ті, котрі навчають майбутніх лікарів, в освіті медичній, зможуть висловити ситуацію, яка відбувається нині у медичній галузі і в галузі охорони здоров'я. Вони чітко вкажуть нам з вами, парламентарям, владі виконавчій, що далі, на їхню думку, потрібно робити у реформуванні охорони здоров'я, оскільки сьогодні, дійсно, дуже багато проблем в цій галузі. Я скажу, що я мажоритарник, і в Костопільському районі на Рівненщині за припинення таких програм, як забезпечення хворим діткам на муковисцидоз, в яких сім діточок у Костопільському районі, відсутнє повне забезпечення на фінансування, реалізацію… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. …відсутнє фінансування для реалізації даної програми. І представники органів місцевої влади змушені шукати і так у вкрай дефіцитних своїх дохідних частинах бюджетів на напрямок і підтримку цих діточок, хворих на ці, дуже рідкісні, хвороби. Тому я думаю, що слухання потрібно проводити. "Батьківщина" буде підтримувати. І це майданчик для того, аби наші лікарі дали певний імпульс і сигнал, що далі діяти з реформою охорони здоров'я. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я дуже прошу всіх зайти в зал. Я щойно бачив: кілька депутатів вийшло з залу. Запросіть депутатів в зал, прошу зайняти робочі місця, колеги. Будь ласка. Я спочатку поставлю на рейтингове голосування, щоб ми змогли визначити, який в нас в залі є стан мобілізаційний, і будемо збирати депутатів, якщо буде недостатньо голосів. Отже, я ставлю на рейтингове голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє." Колеги, підтримаємо медицину. Прошу проголосувати, прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні, 5660, рейтингове голосування. Будь ласка, прошу проголосувати, прошу підтримати. За-209 Давайте запросимо в зал колег-депутатів, нам бракує кілька голосів. Будь ласка, запросіть депутатів у зал. Голови фракцій, запросіть депутатів у зал. Прошу по фракціям показати. "Блок Петра Порошенка" –

медицину. Ми багато виступаємо про реформи в медицині, а тут є можливість створити майданчик, на якому ми зможемо його проговорити.

проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні". Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Колеги, голосуємо, кожний голос має вагу. Голосуємо. Прошу підтримати. Три голоси. Я бачу, Сергій Соболєв. Колеги, три голоси, будь ласка, зайдіть у зал. Запросіть-запросіть, хто є в кулуарах. Запросіть, зараз я поставлю саму постанову вже на голосування.

голосування? Я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" (№ 5600) в цілому. Прошу підтримати проект постанови. Колеги, кожен голос, голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо! За-237 Рішення прийняте. Постанова прийнята, колеги. Згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12.35 ми продовжимо наше засідання. Прошу заходити в зал приготуватись до реєстрації. Будь ласка, готуємось до реєстрації.

Готові до реєстрації, колеги? Прошу провести реєстрацію, прошу зареєструватись, колеги. Колеги, увага. Зараз… Колеги, я маю підстави говорити про те, що в залі є недостатня кількість депутатів для продовження нашої роботи І зараз в мене стоїть питання проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників АТО, Революції Гідності та членів їх родин: стан і перспективи". Я вважаю неприйнятним, щоб ми провалили подібну постанову. Тому мені важливо, щоб ми змогли зорієнтуватись, чи в залі є достатня кількість депутатів для продовження нашої роботи. я звертаюсь до голови Лічильної комісії Верховної Ради України Олександра Черненка, щоб він мені дав пораду, як діяти в подібній ситуації. Прошу, Олександр Черненко. Включіть мікрофон, будь ласка.

і ми бачимо, що наявність карточок у гніздах, вона не підтверджує реальної наявності депутатів в залі. Тому як одна з пропозицій, провести реєстрацію електронною системою, але шляхом натискання однієї з кнопок "за", "проти", "утримався", що дозволить виявити реальну кількість депутатів, присутніх у залі. ГОЛОС ІЗ ЗАЛИ.

я… Згідно Регламенту має право визначити наявність депутатів в залі, це моє право. Для того, щоб визначити, чи готовність є в залі для прийняття рішень, я ще раз кажу. Входячи в питання порядку денного, ми маємо його завершити. Я вважаю неприйнятним, коли ми йдемо в питання, де йдеться про захист учасників АТО, Революцію Гідності та членів їхніх родин, і провалимо його. Тому я скористаюсь своїм правом для того, щоб перепровірити наявність депутатів в залі. Я прошу зараз провести рейтингове голосування. За, проти, утримались – і прошу всіх взяти у ньому участь. Будь ласка,

Прошу включити по фракціям. Отже, шановні колеги… Зараз ще раз проведу, підходять люди, ще раз проведу, колеги. Я хочу наголосити, я говорив це на відкритті сесії: принижуватись, закликати у зал і просити зайти повинні голови фракцій і депутати. Зараз я проведу ще раз голосування рейтингове. Результати будуть опубліковані у "Голосі України". Підтримується так? Підтримується. Я хочу наголосити, що є велика кількість активних дієвих народних депутатів, які приходять і працюють. І коли є група депутатів, які не приходять, це зневага до всіх тих, які активно працюють у залі. Я говорив: це наша відповідальність перед хлопцями на передовій. І ми не можемо ставити питання підтримки наших бійців, коли у залі є недостатня кількість депутатів. Я прошу зараз зайти у зал, приготуватись до рейтингового голосування. Готові, так? Отже, проводжу рейтингове голосування на предмет реєстрації, на предмет наявності депутатів у залі. Прошу… Всі взяли карточки, всі на місці, так? Прошу взяти участь у рейтинговому голосуванні. Будь ласка, колеги, голосуємо.

198 депутатів. Недостатня кількість для проведення результативних голосувань. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Бажаю плідної роботи в комітетах. І прошу провести у всіх фракціях засідання на предмет дисципліни і на предмет наявності депутатів в залі.